Гласували 182 народни представители: за 71, против 73, въздържали се 38. Предложението не е прието. Гласуваме предложението на народните представители Филип Попов и Цветан Топчиев. Предложението не се подкрепя от Комисията. Моля, гласувайте.

Гласували 184 народни представители: за 80, против 70, въздържали се 34. Предложението не е прието. Гласуваме предложението на народните представители Георги Гьоков и Драгомир Стойнев. Комисията не подкрепя предложението. Моля, гласувайте.

Гласуваме предложението на народния представител Дора Янкова и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението. Моля, гласувайте.

Гласували 170 народни представители: за 67, против 64, въздържали се 39. Предложението не е прието. Гласуваме предложението на народния представител Лало Кирилов. Комисията не подкрепя предложението. Моля да гласуваме.

Предложението не се приема. Гласуваме предложението на народните представители Весела Лечева, Явор Божанков и Валентин Ламбев. Предложението не се подкрепя от Комисията. Моля, гласувайте.

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 137 народни представители: за 32, против 79, въздържали се 26. Предложението не е прието.

Гласуваме предложението на народния представител Дора Янкова и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението. Моля, гласувайте.

за 70, против 81, въздържали се 35. Предложението не е прието. Следващо предложение, което ще гласуваме, е на народния представител Искрен Веселинов. Комисията не подкрепя предложението. Моля, гласувайте.

Уважаеми господин Председател! Смятам, че когато се обявяват предложенията за гласуване не е редно да се уточнява дали Комисията ги подкрепя или не. (Силен ГЕРБ.) Вместо да подвиквате, това вече е прочетено, когато е представено това предложение, така че, когато стигнем до гласуване, достатъчно е да се обяви за кое предложение става въпрос и да не се насочват народните представители в каква посока да гласуват. Благодаря. Благодаря Ви, господин Вигенин, но и практиката досега е била такава, а и Правилникът не ни забранява да съобщаваме подробности по предложенията. Следващото предложение, което гласуваме, е на народния представител Кристиан Вигенин. Комисията не подкрепя предложението на господин Вигенин. (Оживление.) Моля, гласувайте.

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 143 народни представители: за 105, против 38, въздържали се няма. Предложението е прието. прието. Госпожо Стоянова, преди да Ви дам думата, съобщение за парламентарния контрол на 1 декември 2017 г: Заместник министър-председателят Томислав Дончев ще отговори на две питания от народните представители Димитър Данчев, Георги Свиленски и Кристиан Вигенин; Светла Бъчварова; и Анелия Клисарова. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще отговори на осем въпроса от народните представители Филип Попов и Цветан Топчиев; Васил Антонов; Светла Бъчварова и Николай Пенев; Крум Зарков; Валентин Ламбев; Любомир Бонев; Тодор Байчев; и Стефан Бурджев. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на един въпрос от народния представител Васил Антонов. Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов ще отговори на два въпроса от народните представители Георги Стоилов; и Иван Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще отговори на три въпроса от народните представители Георги Гьоков, Виолета Желева и Кристина Сидорова; и Георги Гьоков – два въпроса.

на един въпрос от народния представител Дора Янкова; и на един въпрос с писмен отговор от народния представител Таско Ерменков; - министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на един въпрос от народния представител Станислав Станилов; и на две питания от народните представители Георги Йорданов и Илиян Тимчев; Стоян Мирчев и Христо Проданов; - министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов – на един въпрос от народния представител Светла Бъчварова; и на един въпрос с писмен отговор от народните представители Явор Божанков и Стоян Мирчев; - министърът на правосъдието Цецка Цачева – на един въпрос от народния представител Тодор Байчев; министърът на културата Боил Банов – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Стоян Мирчев; - министърът на околната среда и водите Нено Димов на един въпрос от народния представител Дора Янкова; - министърът на финансите Владислав Горанов – на един въпрос от народния представител Николай Тишев; и на едно питане от народния представител Румен Гечев. Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на: един въпрос и едно питане от народния представител Александър Паунов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участват заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов; и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Гласувах „против“ така предложения текст в бюджета, защото според мен финансовите средства, предвидени за общините в област Видин, са крайно недостатъчни, за да могат да осъществят своите функции. Моето разбиране е, че общините са най-близо до проблемите на хората, а също така те са продължение на държавната политика на местно ниво. Трябва да се осигури такова финансиране, за да могат те да функционират нормално, да решават проблемите на хората, а с настоящия бюджет това не е така, и аз затова гласувах „против“. Благодаря. Благодаря Ви. Госпожо Стоянова, имате думата за представяне на следващите текстове. Следващите текстове са членове от 53 до 58 включително по вносител. Комисията подкрепя текста на вносителя за членове от 53 до 58 включително. Имате думата за изказвания по представените текстове на членове от 53 до 58 включително.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми народни представители! Ваучерното хранене дава възможност на българските работодатели да предложат допълнителен стимул за работниците и служителите си. То създава допълнителни условия за реално увеличаване на доходите от труд. В същото време е изгодно и за работодателите, и за работниците и служителите. Затова е хубаво, че се предвижда увеличение с 40 милиона на квотата за ваучерното хранене за 2018 г.

Основен проблем, с който са се сблъсквали досега и оператори, и работодатели, работници и служители, въобще ползватели, е недостатъчната обща квота. За 2015 г. недостигът е 20 млн. лв., за 2016 г. недостиг отново има и той е около 60 млн. лв. За 2017 г., където отпуснатите средства, квотата за ваучери е 280 милиона, едва ли е по-различна картината, не мога да кажа колко е недостигът. Хроничният недостиг на квоти е от 2010 г. насам, а това води до отлив на системата. Въпреки този отлив от системата около 400 хиляди работници и служители ползват тази придобивка годишно. Ваучерната система за хранене създава потребление и по-високи приходи в държавния бюджет, а недостатъчните квоти водят до по-малък разполагаем доход и намаляване на покупателната способност на работниците. За голяма част от работодателите, които искат да дадат социални придобивки, е проблем, защото по този начин не могат да спазят поетите ангажименти към работниците и синдикалните им организации. Убеден съм, че системата на ваучерното хранене не е проблем за бюджета, не е проблем за бюджета, защото смятам, че дори косвено го подпомага, като увеличава търговските обороти, а с това подпомага развитието на фиска. Тоест интересът и търсенето са големи и определено превишават предлагането. Затова е необходимо либерализиране на пазара на ваучерите за храна по чл. 209, ал. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане чрез изграждане на примерна методика или механизъм за определяне на тази квота и като следваща стъпка – нейното отпадане. Като говоря за либерализиране, имам предвид по-сериозно увеличаване на годишната квота за предоставяне на ваучери за храна и в същото време увеличаване на обхвата й не само за храна, а и за почивка. Според мен така ще стимулираме и туристическия бизнес, така че така че подкрепете предложението ни за увеличаване на квотата на 240 млн. лв. При това първоначално увеличаване на такава степен загубата за фиска ще е нищожна. Ако има въобще въобще такава, тя ще бъде само първоначално, а ефектът ще е значителен. Подкрепете го и заради твърдението на експертите, че системата съществува в България от 2004 г., но но България си остава единствената държава, в която се прилага все още квотен механизъм. В другите европейски държави няма такъв квотен механизъм и е на пазарен принцип. Благодаря Ви за вниманието. А къде ще почиват, ще Ви обясни по-добре колегата след мен. ПРЕДСЕДАТЕЛ Благодаря Ви, господин Гьоков. Реплики към изказването? Имате думата за реплика.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 господин Гьоков, пропуснахте в изказването си да кажете целия обем от заинтересованите лица, които ще бъдат удовлетворени от подкрепата на тази мярка. Малкият и среден бизнес в туризма в България ще бъде облагодетелстван прекалено от тази мярка, защото, първо, по този начин ще насочим голяма част от потока от туристи, които вместо през лятото да ходят в съседните Гърция и Турция примерно, могат да предпочетат да дойдат и да използват ваучерите си в България, да почиват в българските малки хотели и да харчат парите си в България. Така че това е съществен принос за малкия и средния бизнес в областта на туризма. Другото, което предлагаме с тази мярка, е правото на избор. Знаете, че ваучерите за храна важат преди всичко за големите търговски вериги, а така даваме възможност за избор на един български работник да избере дали да отиде и да си напазарува храна в голямата търговска верига, или да оползотвори ваучерите си в някой български хотел.

господин Председател, уважаеми господин Гьоков, уважаеми колеги! Отнасям се с добро чувство към добрите намерения. Според мен този ваучер за почивка ще създаде сериозни възможности за злоупотреба с правото на работниците да почиват. Ще създаде възможност организирано да се въртят тези ваучери между работодателя и близки на работодателя фирми примерно във връзка с тази почивка. Като цяло

лесно. Засилен контрол, който лесно се осъществява, би предотвратил всичко, което казвате Вие, защото, когато се забележи по-сериозен оборот

две-три френски фирми, оператори на ваучери на българския пазар, заедно с българските идваха в Народното събрание. Срещахме се с тях и покрай тези срещи се запознах

Преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

Предложението е прието. за първо дете – 1000 лв., за второ дете – 2000 лв., за трето дете – 3000 лв., за четвърто и всяко следващо – 1000 лв.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 63.

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 143 народни представители: за 105, против 38, въздържали се няма. Предложението е прието.

Поради тази причина текстът, който предлага Комисията като редакция на чл. 65, не е актуален и не може да бъде подложен на гласуване. Следва да бъде подложен на гласуване текстът за чл. 65 по вносител.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, добре е, че колегите от „Воля“ са оттеглили това предложение, тъй като аз го считам за абсолютна провокация. Начинът, по който се урежда финансирането на политическите партии, е в Закона за политическите партии. Очевидно е, че имаме проблем, че имаме нужда от такъв разговор, но мястото на този разговор е там. Знаете мнението и политическата позиция на БСП – че ние трябва да отговорим на тези въпроси и очаквания сред българските граждани, които искат да знаят за какво точно се харчат парите, отпускани отпускани от бюджета за политическите партии – дали отиват реално за политическа дейност. Същевременно ние сме категорично за запазване на този европейски модел на финансиране, в който това става от държавния бюджет. Знаете, че ако това бъде прекъснато, алтернативният път ще бъде да се попада в различни форми на зависимост. Добре е, че колегите от „Воля“ са оттеглили това предложение. Иначе щяхме да направим един много неприятен прецедент – да се опитаме служебно или с двоен аршин да разпределяме държавната субсидия. Ние сме готови да водим този политически разговор – по какъв начин трябва да бъде осъществяван контролът върху средствата, отпускани от държавния бюджет за политическите партии, но мястото за това не е в държавния бюджет и не можем в чл. 65 от Закона за държавния бюджет да пренареждаме такъв тип отношения за начина на финансиране и контрола

гласуване членове от 66 до 78 включително – Комисията подкрепя текста на вносителя.

Моля, режим на гласуване.

Гласували 198 народни представители: за 19, против 104, въздържали се 75. Предложението не е прието.

представители Николай Иванов, Денчо Бояджиев, Николай Цонков: „В чл. 83 ал. 3, след думите „заеми от централния бюджет“, да се добавят думите „и за заеми, поети от Фонда за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД“.

Моля, прекратете

от 34 до 42 включително по вносител. Комисията подкрепя текста на членовете от 34 до 42 включително.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 88: „Чл. 88. (1) Размерът на средствата за представителни разходи за кметовете в общините не може да бъде по-голям от 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“. (2) Размерът на средствата за представителни разходи за общинските съвети не може да бъде по-голям от 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“.

Прекратете гласуването

(2) Получените средства от еднократното концесионно плащане по Договора за концесия на „Гражданско летище за обществено ползване София“ се изразходват за финансиране на политиката в областта на железопътния транспорт, за финансиране на предприятията от железопътния транспорт и за изграждане на железопътна и свързана с нея инфраструктура.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 94. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Заповядайте, господин Летифов. Благодаря, господин Председател. Алинеи 1 и 2 от чл. 94 госпожа Стоянова ги изчете и няма да ги повтарям. Целта на нашето предложение е въпросните приходи от концесията да бъдат справедливо разходвани отново в сферата на транспорта и то за решаване на проблемите в железопътния транспорт. След това в чл. 94а, в ал. 1, 2 и 3 сме упоменали точно как да бъдат разпределени тези средства: - за предотвратяване и възстановяване на щетите от катастрофата в Хитрино там са 114 милиона и нагоре; - средствата за стимули според чл. 7 от Договора с държавата са 10 милиона; - в ал. 3 – за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за Холдинг БДЖ, повече от 223 милиона. Това ще реши една голяма част от проблемите и в БДЖ, и в Сектор „Железопътен транспорт“, така че

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, на вниманието ни е чл. 94, в който се предлага парите от евентуална бъдеща концесия на Летище София да не отидат в Сребърния фонд, както е по закон, а да останат на разположение в бюджета. Искам да Ви припомня, че тази идея, мисля, че за втора или трета година се предлага в държавния бюджет. Концесията на Летище София, слава Богу, не се случва, но по-важното е да заявя позицията на нашата парламентарна група изобщо дали трябва да се концесионира Летище София. Ние категорично твърдим – заявявали сме го неведнъж, продължаваме да твърдим, че Летище София не трябва, не може и е опасно за България да бъде концесионирано. Летище София е стратегически обект от българската национална инфраструктура, обект от национално значение, обект изграден, направен, с терминали, с писти и ще бъде подарен под наем, скрит под формата концесия, на нечия фирма, която само ще калкулира печалби и евентуално някои от тия печалби ще влязат под формата на концесионна такса в бюджета. Никой от нас в тази зала няма право да лиши българските граждани от тези пари, които по закон би трябвало да отидат в Пенсионния фонд, пак казвам, ако, не дай си боже, се случи тази концесия, но още повече никой от нас няма право в тази зала да залага Летище София на концесия, защото то е работещо предприятие, Летище София е предприятие, което в последните години върви във възходящ тренд по отношение на пътници, печалба, товари и няма как ние тук с Вас, събрани 240 народни представители, с едно гласуване на чл. 94 да кажем, че държавата се разделя с това предприятие. Още веднъж казвам, позицията на нашата парламентарна група е, че Летище София трябва да остане държавна собственост, не трябва да се концесионира и всички други последващи предложения – парите да не отиват в Сребърния фонд или парите да отиват за подкрепа на БДЖ или други държавни предприятия, са нецелесъобразни. Нека не правим заложници едно голямо държавно предприятие – БДЖ, на едно друго голямо държавно предприятие, каквото е Летище София.

каза, че ще осигури всякаква подкрепа, каквато е необходима за БДЖ, стига господин Горанов, който отсъства в този момент, да благоволи да отпусне необходимите средства от бюджета. Има ги, не може при милиарди излишък да няма 100 или 200 милиона на година, за закупуване на нови влакове, на нови мотриси и за модернизиране на „Български държавни железници“. Най-грозното и най-опасното, което правим, е да правим 2200 души, работещи на Летище София, заложници на 2200 души, работещи в „Български държавни железници“. Това не е коректно, не е морално, не е почтено от нас. Нека който има други интереси, извън истинските, държавните интереси, да ги заяви, но да се крием зад това, че ще спасим едно предприятие за сметка на друго, не е почтено. Колеги, призовавам Ви да не подкрепяте чл. 94. След това имате възможност, ако случайно някой се обърка при това гласуване, да подкрепи нашето предложение, което е „Член 94 да отпадне“ и се надявам в едно от тези две гласувания, ако бъде вярно, да спасим и да бъдем хората, които ще защитим Летище София. Благодаря Ви.

За мое съжаление, трябва да Ви опровергая, предвид скорошното гласуване на Закона за концесиите и разпоредбите, които се заложиха там от управляващото мнозинство, именно с цел да се отдаде на концесия Летище София. В Преходните и заключителните разпоредби на този закон по отношение на вокацио легис с влизане в сила на самия закон имаше едно запитване: защо този закон да влезе по-бързо в сила? За да може по него да се концесионира Летище София. Дебатът ставаше на Правна комисия, като там представители на управляващото мнозинство заявиха, че те дори и по стария закон са съгласни и по него Летище София да бъде концесионирано. Въпросът е то да бъде концесионирано. Вие тук не зададохте и въпроса към колегите от „Обединени патриоти“, защото техният председател господин Сидеров тук си късаше ризите за други концесии, че България е отдавала своите богатства навън, изнасяла ги, но тук ми е интересно каква ще е тяхната позиция сега и как тя ще Благодаря Ви, господин Попов. Господин Летифов Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Свиленски, споделям Вашата загриженост за Летище София, но да допуснем, че такава концесия и това, което каза господин Попов, се случи, следващият въпрос, който стои на дневен ред, е: какво се случва със средствата от тази концесия

едно голямо престъпление спрямо железопътния транспорт. Днес не подкрепихме предложените от нас промени в бюджета за железопътния транспорт, което щеше да му даде глътка въздух. А катастрофите, опасните участъци, които постоянно създават проблеми, стоят на дневен ред. Ние отнякъде трябва да намерим вариант. Споделям това да се защити националният интерес, но оттам нататък, ако това не се случи, в този бюджет, който ще действа следващата година, трябва да разпоредим какво се случва, ако това стане факт. Не го ли направим, няма как да проследим тези средства. Благодаря

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Попов, наистина се опитвам да бъда максимално дипломатичен. Знаете, че мога да бъда и доста по-остър и да кажа на всяка парламентарна група как е действала през годините и каква е била позицията, но не това е целта. Целта е наистина да направим така, че това дружество да не се концесионира. Да, знам позицията на „Обединени патриоти“. Ние в предишния парламент, заедно с тях, те поставяха въпроса и бяха против концесията. Аз знам тяхната позиция. Надявам се сега да продължат да бъдат последователни, защото в политиката наистина най-важното е да бъдеш последователен. Няма значение дали си управляващ или опозиция. Когато си против концесия си против концесия, когато си за концесия си за концесия, без значение от конфигурацията, в която участваш в управлението. Попитахте за Закона за концесиите. Да, Законът беше променен, да бързането и в предишния вариант, който беше върнат от президента, и в сегашния вариант е именно заради концесията на Летище София, защото знаете, 35 години плюс една трета удължаване, това става една безконечна концесия. България се разделя с един от най-важните си стратегически обекти. Още един аргумент. Господин Летифов, съгласен съм с Вас, че стигне ли се до концесия, но аз искрено мисля, че в тази зала има отговорни български депутати и няма да допуснат това нещо, но стигне ли се до концесия, нека тогава да водим разговора къде би трябвало да отидат тези пари. Защото и това, което Вие предлагате, това е предложението, между другото, на господин Горанов, който преди две, три години в началното му битие на министър на финансите, реши, че парите от концесията са някакви пари на Министерството на транспорта и те там вътрешно да си ги разпределяли. Не, тези пари са на всеки един български гражданин, а политическата воля е ние от бюджета да осигурим тези пари. А как ще отидат в бюджета, това е пак наша работа. Но не можем да кажем, че парите от концесия на Летище София са за БДЖ, защото могат и да са за НКЖИ. на транспорта пари. Ако, не дай си боже, се стигне до тази концесия, тези пари са на всички български граждани и те трябва да отидат в Сребърния фонд, където да се подкрепят българските пенсионери. Но пак Ви казвам, не сме стигнали до това положение. Знам, ще ми кажете, Вие дадохте Летище Варна на концесия, но Летище Варна беше дадено в период, когато в това летище трябваше да се инвестира, трябваше да се влагат пари. Тогава концесионерът вложи пари и сега плаща концесионни такси. Летище София е съвсем друг

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Искам да се обърна към колегите от ГЕРБ и вносителите на Проекта за бюджет да ни подкрепят и чл. 94 да отпадне. Една част от аргументите бяха изтъкнати в изказванията досега, аз ще обърна внимание на другите. Първо, стои един сериозен въпрос: къде ще стои правителственият самолет? Аз смятам, че в последните дни този въпрос е особено актуален и трябва да се погледне на концесията през друга гледна точка. Защото, ако стои в някоя съседна държава, могат да не му разрешат да излети и тогава ще трябва да пътуваме с влак. Вторият въпрос, който също е важен. Какво означава да се концесионира летище, което беше построено от държавата? Всички знаете, че терминалите на летището инфраструктурата беше построена от Столична община и метрото беше доведено до летището, тоест всичко беше построено от държавата и сега ще намерим един предприемчив концерн, юнак или който и да било там, който ще обясни как прекрасно може да експлоатира всичко това, още повече че Летище София в момента е печелившо предприятие. С какви аргументи искате да приватизирате Летище София? Накрая по третия въпрос. Аз не мога да си обясня как може партията, която проглуши ушите на българските граждани, която щяла да ревизира приватизацията, даже да обърне и Конституцията с хастара навънка заради приватизацията, да ни занимава в момента с концесията на Летище София? Как не Ви е неудобно, аз не мога да разбера?! На печелившото държавно предприятие! Което означава, че всичко останало са били празни приказки, които ни ги говорите тук и с които заблуждавате цяла България. Категорично сме против приватизацията и концесията на летище София. Настояваме чл. 94 да отпадне, ГЕРБ да го подкрепи, ако наистина иска да ревизира приватизацията. Ако няма да ревизирате приватизацията и досега само сте хвърляли димки тук в общественото пространство, излезте и кажете това, но недейте да баламосвате българските граждани по този елементарен начин. Благодаря за вниманието.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Първо, към колегите от ГЕРБ. Мисля, че е крайно време Вие да излезете и да обясните кое налага концесията на Летище София, още повече че това е едно печелившо предприятие и печалбата остава в българската хазна или в предприятието, но в крайна сметка на българска територия, а не както тези фирми, на които дадохме и приватизирахме – изнасят своите печалби, за да финансират чешките или германските пенсионни системи. Това, първо. Второ, Второ, летището е част от националната сигурност, колеги. Представете си кой ще бъде този инвеститор, примерно фирма от съседна нам държава – обръщам се към господата патриоти, така наречени, примерно президентът

Къде ще бъдат нашите служби, питам аз, в този момент? И Вие, патриотите, би трябвало да бъдете твърдо против, защото наистина това летище се управлява по един, меко казано, непрофесионален начин. Онзи ден имаше статии как се вземат подкупи, за да се назначават служители. Затова, разбира се, трябва да дадете отговор, защото Вие назначавате тези хора там, които ръководят. Преди няколко месеца бе показан и телевизионен репортаж за една пожарна,

нека да сложим и професионален мениджмънт. Какво пречи в това? Нека да спрем с източването на Летище София. Но в същото време, когато това е част от националната ни сигурност и Вие, най-вече патриотите, сте готови да си затваряте очите, да го продадете с лека ръка на чуждестранни инвеститори, които няма да вкарат и един лев вътре. Кажете ми, какво ще се инвестира в това летище? Нов терминал ли ще правим? То и сега се вижда, че пътникопотокът е достатъчен за тези терминали. Нова кула ли ще строим, при положение че РВД си я направиха? Но може и патриотите да са готови да продадат националния интерес за жълти стотинки и това трябва да е ясно. Тук се обръщам и към „Воля“. Те съгласни ли са да влязат именно в тази порочна схема – да се приватизира едно българско печелившо предприятие? Ние от опозицията сме категорично против. Ние искаме това предприятие да остане българско, да има професионален мениджмънт, а защо не да има и международен конкурс, за да се

това, за мен е изцяло неприемливо. Тук наистина, хайде, ГЕРБ са се предали, ГЕРБ са готови да дадат всичко, да разпродадат каквото могат, да няма държавна собственост, но тук се обръщам към Патриотите и към „Воля“,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Стойнев, Вие казахте, че не разбирате как може да се приватизира печелившо предприятие. Аз ще Ви кажа как може да се приватизира. Приватизира се, както всички досега печеливши предприятия, за за да се прибере печалбата, както се приватизираха банките, както се приватизираха мините, както се приватизираха заводите. (Силен шум и реплики.) По същия начин се приватизира и Летище София. И ще го подпишат от правителството на ГЕРБ – тези, които се борят срещу последствията от прехода, за да продължат прехода, за да продължат лицемерието, да продължат да грабят, да крадат и да прибират по джобовете! (Ръкопляскания

Уважаеми господин Стойнев, правя реплика на Вас, понеже зададохте въпроса: кой в тази зала може да Ви отговори. В момента никой не може да Ви отговори. Няма нито министър на транспорта, нито вицепремиер, отговарящ за Министерството на транспорта, нито министъра на финансите, няма го и заместник-министъра на транспорта, който цяла нощ беше тук с нас, сега и него го няма. В тази зала единствено, ако е тук генерал Попов и генерал Симеонов – летци, моля ги те от тяхната професионална същност да излязат и да кажат трябва ли да се концесионира Летище София. Тези хора са от други политически групи и се надявам, че могат да дадат някакъв отговор. Друг в тази зала няма как да даде отговор, защото желанието да се концесионира Летище София идва от друга посока. Затова призовах в началото народните представители, които се надявам, че са отговорни и български народни представители, да защитим българския интерес. Затова, господин Стойнев, тук не очаквайте отговор. Действително сте прав, когато говорите за Пожарната, за обществените поръчки, за мениджмънта, но аз искам да попитам – в предишния бюджет, тоест за 2017-а, бяхме заложили

И аз питам къде са тези пари, тези 500 милиона, които бяха заложени в бюджета за тази година? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Свиленски. Имате право на третата реплика. Трета реплика? Заповядайте, господин Кирилов. Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители, уважаеми членове на Министерския съвет! Аз отново не мога да разбера патоса, колеги, особено на изказващия защото той радикално се отклони от смисъла и съдържанието на текста и нормата, която обсъждаме в момента, и тръгна да обобщава с допускания, с презумпции, с вероятности за нещо,

обясни изказващият се как в нормата, която касае евентуалния приход от евентуална концесионна процедура, как този въпрос се свързва със самата концесионна процедура? Това е финансова норма, която касае едно-единствено правило. Ако има такъв приход, което означава някога да се случи, да се сключи такъв договор, тази норма дава възможност средствата, приходът да отидат за конкретно мероприятие, да не постъпят по общото правило в Сребърния фонд. Защото и двете дружества, които се коментират в тази норма, са от един сектор – стратегически са. Вярно е, стратегически са, но абсолютно не съм съгласен с внушенията на колегата кой, къде, какви данни щял да обработва.

Ето тук са бъдещите приходи. Вие вече го залагате. Дори намерението да се извърши някакъв акт също е престъпление. Летище София – това, което Вие искате да направите, затова ние сме толкова гневни от опозицията, е равносилно на престъпление, защото това е едно печелившо хубаво българско държавно предприятие, което Вие ще дадете за жълти стотинки! (Ръкопляскания господин Свиленски, за тези 500 милиона, това е равносилно да попитам – къде е излишъкът от тази година, уважаеми господа управляващи?

такъв излишък никога не е имало, защото Вие лъжете хората, че този излишък идва от повече приходи. От такива приходи никога, никога не е имало преизпълнение. Вие просто не изпълнявате капиталовите разходи. Защото, ако имаше истински излишък, Вие трябваше да го преразпределите. Така че, господин Свиленски, ето там, тези 500 милиона, това е истината за това управление! Що се касае за миналото, за печелившите предприятия, да, БСП няма вина за приватизацията на банките! БСП няма вина за съсипването на българското земеделие и създаването на ликвидационни комисии! БСП няма никаква вина, когато Вие приватизирахте електроразпределителните дружества! БСП няма никаква вина, когато ГЕРБ дадоха и миноритарните дялове на ЕРП-тата! Но сега ще направим всичко възможно да спрем поредния грабеж, който Вие се готвите, който не само, че е престъпление, но това е предателство за националната сигурност и така наречените патриоти може би ще ходят да се обслужват във фирма на съседна нам държава, която, примерно казвам, принадлежи на господин Ердоган. Благодаря Ви. (Бурни ръкопляскания Други изказвания? Моля, заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми членове на Министерския съвет! Господин Председател, аз ще се обърна към Вас, тъй като умишлено се разгарят страстите в залата, това има винаги една единствена цел. Тук целта е да се вържем на някаква политическа игра. Но лошото в тази политическа игра е, че се всява омраза. Омраза към един или друг народен представител посредством сочене, което аз смятам, колеги, че като достатъчно големи и отговорни хора ние трябва да не допускаме. По същия начин, господин Председател, моля да вземете и отношение, когато се подвежда пленарна зала! обект на национална сигурност. Но и обекти на националната сигурност са международни летища като Варна и Бургас. Когато някой говори за националната сигурност толкова лековато, ние сме длъжни да го прекъсваме, защото националната сигурност е над всички нас, колеги, независимо от това, което са ни казали партийните централи, независимо от това по какъв начин се опитваме да опорочим дебата и да вкараме дебата в един порочен кръг на омраза.

Господин Председател, надявам се да туширате страстите на опозицията и да въведете ред и да поглеждате повече към групата на „Обединени патриоти“, когато ние искаме процедури или изказване, защото е нормално и тази страна в залата да участва в дебатите, а не само колегите от ляво или в центъра. По въпросите, които повдигнахте, аз не мога да разбера едно, колеги от БСП. Допреди малко, когато беше светло, всичко беше наред, нямаше проблеми, нямаше подскачания, в кулоарите, в коридорите си говорихте с нас нормално и изведнъж нещо Ви се случи. Дали госпожа Нинова отнякъде Ви наблюдава, че бездействате, и Вие се активирахте или нещо друго, не знам. Когато говорите за концесии, най-малко Вие от БСП, имаше и колега от ДПС, който се изказа, най-малко Вие имате моралното право да говорите за концесии! Най-малко Вие имате моралното право да говорите, господа от БСП, за Ердоган, при положение че Вие бяхте в коалиция именно с партия, която голяма част от българския народ, да не кажа над 90% счита, че е партия на друга държава! Вие бяхте министри там! бе!“) Вие се целувахте по Орлов мост! И ако някой е обслужвал интересите на Ердоган, беше два пъти, когато Вие бяхте в коалиция ето с тази партия. Така че не лъжете хората, не заблуждавайте. Както ние за Вас сме ужким патриоти, за Вас за Вас ние смятаме, че сте ужким социалисти. Защото Вие не сте социалисти. И когато говорите за това, че сме предавали националните интереси, се замислете

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз бих призовал всеки един от нас: нека да запазим този тон, който имахме в днешния работен ден, защото всички ние знаем какво направихме вчера и всеки един от нас допринесе да има определено напрежение в пленарната зала. Сега, в момента, отново виждаме опити за провокация, за да повишим градуса на напрежението. Това не е необходимо на никого и днес текстовете, които гледаме, нямат абсолютно никакво отношение към темата, която отвориха колегите от БСП за концесии и за приватизация. Моля Ви, нека действително да бъдем разумни, защото това е бюджетът на страната. Хубаво е, че всеки има някаква емоция, иска да го изрази по някакъв начин. Колеги – към всички парламентарни групи, нека да бъдем умерени и да бъдем прецизни, и да уважаваме и различното мнение, но не да бъдем с повишен тон и с повече емоция, която може да провокира напрежение, от което ще се срамуваме всички, след като направим това. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)

аз съм прагматик и искам само да Ви питам, има ли някаква финансово-икономическа логика това летище да бъде дадено на концесия, като ръстът на пътникопотока е с над 20% спрямо предходната година.

за България): Благодаря, уважаеми господин Председател. Моята реплика е към изказването на господин Цветанов. Уважаеми господин Цветанов, Вие призовавате да бъдем конструктивни и спокойни.

ФИЛИП ПОПОВ: Вие призовавате, и Вас Ви призоваха всъщност, да бъдем конструктивни, да бъдем спокойни. Няма как да бъдем спокойни, когато се отнася за такъв грабителски текст текст – за чл. 94. Няма как да бъдем спокойни, всички тук заедно да съгрешим и да станем излишни! Ние не искаме да сме част от тази формация. Ние не искаме да продадем националния ни интерес! Оттук идва нашето безпокойство, оттук идват нашите емоции и нашите вълнения. Затова не ни призовавайте да бъдем спокойни! Ако искате това нещо наистина да се случи, оттеглете този абсурден текст – чл. 94, или не го подкрепяйте. Не предавайте България и националните ни интереси!

Господин Председател, в дупликата ще Ви помоля наистина да обяснявате процедурите по-ясно, защото колегите от ляво явно не могат да ги проумеят. Това, което беше като реплика от господин Цветанов, да, ние не сме за това да влизаме в конфронтация по време на обсъждане на бюджета, да използваме тежки думи или исторически обвързаности от миналото. Но когато, господин Цветанов, една партия си позволява да говори, и определени народни представители, лъжи и манипулации от тази трибуна, нормално е ние да реагираме по същия начин, както те са го направили. Ако те го бяха направили в умерения тон, в който може да върви един дебат, щяхме да им отговорим по нормален начин, както е редно. Но когато някой размахва пръст и викат, и крякат от трибуната, разбира се, по същия начин ще получат отговор. ЛАЛО КИРИЛОВ (БСП, от място): Аз Ви попитах наистина не мога да проумея, явно във Вашата партия имате някакви гадателски способности, как решихте, че едно летище е продадено вече? Откъде го разбрахте? Никъде в текста не пише, че това летище се отдава на концесия. Това, че имало условие, че ако това се случи, трябва да се направи еди-какво си – е едно. А Вие казвате, едва ли не пророкувате, че то вече е продадено, продадено е еди-как си и така нататък. Как може да познаете? Ако имате някакви такива способности, аз се радвам. Даже ще се допитвам до Вас за бъдещи наши предложения, щом имате такива способности. Няма проблем. Но да говорите дали едно ще се случи или няма да се случи, е друг въпрос. Като говорите за концесията на Летище София, първо си отговорете за концесията на летища Бургас и Варна, кой ги направи – именно Вашата партия. А те също са стратегически обекти.

дами и господа министри, уважаеми колеги! Аз искам да върна добрия тон, както призовавате в приходите, и да Ви накарам да прочетете чл. 94. Да го прочетете в пълната му цялост. Уважаеми господин Председател, ние сме били председатели на общински съвети и като че ли по-добре сме чели текстовете, които се предлагат. Питат колегите от Патриотите и отдясно. Да, в този член е записано, че концесията става – няма „евентуално“. Там пише,

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми колега! Когато имаме спор за съдържание, нека да видим текста и да го четем максимално прецизно. Текстът, който е предложен в правителствения Законопроект, е следният: „За приходите от еднократното концесионно плащане по договора за концесия на гражданско летище за обществено ползване София разпоредбата на чл.

Колеги, такава норма съществуваше и съществува и в настоящия Закон за държавния бюджет. Защото правителството честно е обяснило и Ви е обявило, че е стартирало, макар и по стария ред, една такава концесионна процедура. Тоест обявило си е намерението и Ви казва ясно и точно – само първото плащане, ако тази процедура се осъществи, ще бъде…

Понастоящем тук нямаме обявена концесионна процедура. Даже към настоящия момент нямаме и нов закон, който да отговаря на европейските директиви. (Реплики:

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Недялков, поставихте много правилно темата и върнахте дебата наистина там, където му е мястото. Опитва се колегата Кирилов да Ви обясни нещата по юридически път, но ситуацията, в която сме в момента, колеги, е следната. В момента нямаме обявена процедура за концесия. В момента нямаме концесионни документи. Имаме възложен анализ на чужди банки, на две чужди банки, които вероятно ще станат готови след 2-3 месеца. След това ще бъде обявена процедурата, след това ще бъдат приложени всичките обжалвания, които могат да бъдат. Нали не си мислите, че това ще стане в рамките на 2018 г.? А Вие заявявате, че искате първото концесионно плащане, господин Кирилов – да Ви кажа, от

94! Господин Цветанов, Вие правилно призовахте да има спокойствие и мир. Това нещо, което се предлага, то не е на дневен ред. Все едно аз сега да Ви предложа приходите от концесията на „Александър Невски“ да се запишат еди-къде си.

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Уважаеми господин Недялков, попитах дясната страна на залата дали виждат икономическа логика в тази концесия. Ще попитам същото и Вас. Ще Ви попитам и нещо друго. Поне според мен от това, което виждам и това, което казва господин Кирилов, е, че това е едно предположение. Така ли да разбирам?

Благодаря Ви, господин Кирилов. Господин Недялков, заповядайте – моля, отговорете на трите реплики. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми министри, уважаеми колеги! В своята дуплика ще бъда много кратък. Аз мисля,

Когато казваш „народен представител“, имаш предвид всичките народни представители. Когато казваш „народният представител“, имаш предвид конкретен народен представител. Така е и в този член, който е записан, предложен. Може да е било грешка в предния бюджет, но в него се съдържа, че е предопределена концесията на Летище София в думите „приходите от договора“ и така нареченото „еднократното концесионно плащане“. Ето ги трите думи, които указват, че се отива с с този текст на концесия и че с този текст в бюджета ние взимаме решението за концесионирането на летището. Тук не влагам никакъв политически смисъл. Просто разсъждавам точно по думите, зад които се крие политическият смисъл. Политическият смисъл от концесионирането на летището,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Няма да апелирам към морала и възпитанието, защото това си е въпрос на всеки един от Вас. Но ще апелирам към председателството и към всички Вас за спазване на Правилника и такива невъзпитани подвиквания от място не са част от парламентаризма. Ние, както си спомняте много добре, но ако сте забравили, ще Ви припомня, че още преди няколко месеца, когато никой не обелваше дума по тази тема, категорично и ясно се обявихме против концесията на Летище София. Тогава всички мълчахте и от ляво, и от дясно, а сега виждам някакви бурни страсти. (Реплики от „БСП за България“.) Моля Ви се, по-възпитано! Аз помолих! За възпитание всъщност не говорим, вече говорим за Правилник. Спазвайте Правилника! Това се вижда по медийните изяви, може да се види точно кой и кога го е казал. Ще използвам случая да припомня само, че ние не сме участвали в никакви далавери и в никаква приватизация нито по времето на първия премиер – извинявайте, как беше, нито по времето на Луканов, нито по времето на Орешарски, нито по времето на Симеон, нито по времето на Костов… И до сегашно време, и до Борисов не сме участвали. Никога, мандатът ще свърши и пак ще бъдем единствените, които не сме участвали в никакви далавери по никое време в целия преход. Това си го запишете и си го помнете! Понеже сме последователни и принципни в нашите действия, още отсега Ви обясняваме, че когато евентуално и ако се повдигне темата за концесия на Летище София, ние ще бъдем категорично против. Заявявайки го открито и почтено още сега, Ви даваме възможност Вие не открито и не почтено, задкулисно да отидете и да се договорите, за да я направите и да си получите Вашия дял от комисионните. Който и да е той, не казвам, че е някой – който реши, да отиде и да се договаря. Ние ще бъдем против това нещо! Аз съм учуден как може да правите такива, няма да използвам думата „цирк“, въпреки че всички журналисти я използват цял ден, и от мухата да правите слон. И Ви го обясняват десет пъти едните, другите десет пъти казват, че тук се говори за евентуални разпределения на евентуално първо плащане по някаква концесия, която въобще не се разглежда в момента. Самите Вие казвате, че това е абсурдно, дори и да тръгне тази процедура и да стане през 2018 г. Е, защо ги правим тези неща!? Нека да приключим темата, да си го гласуваме, а като дойде моментът за концесията, аз Ви призовавам да бъдете толкова остри, колкото сега. Ние ще бъдем още по-остри и ще бъдем категорично против

ужким социалисти, ужким демократи, ужким патриоти, нека да спазваме наистина реда в залата, нека бъдем конструктивни и максимално бързо да приемем не спорните, а безспорните решения. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Марешки. Реплика – господин Попов,

мирните хора. Само че Вие отново отлагате Вашата позиция, защото казахте, че евентуално когато дойде въпросът за концесиониране – ама, той е дошъл, господин Марешки, тук и сега! Ето, аз пак ще Ви прочета текста: „За приходите от еднократното концесионно плащане по договора за концесия“. Ако управляващите нямаха намерение да концесионират летището, този текст нямаше да го има тук. Затова Ви призовавам тук, от тази трибуна, изпълнете тази закана, която отправихте за бъдещия дебат тук и сега, за да Ви бъде ясна позицията, цялата Ви Парламентарна група да бъде тук и да гласува „против“ този текст. А не вече, след като са направили първата стъпка и са го вкарали в държавния бюджет

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Марешки! Аз ще бъда много кратък. кратък. Сега гласувате с Вашите коалиционни партньори – тези, които подкрепят бюджета, те са управляващи. Вие сте подкрепили чл. 1 – това е приходната част. Утре ще се наложи да подкрепите попълнението на тази част, примерно с концесията. И ако Вашият голям коалиционен партньор Ви задължи или Ви помоли да попълните тази липсваща част като коалиционни партньори, като управляващи, ще откажете ли да изпълните този ангажимент и ще направите само половинчато тази работа, която сте подхванали?

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми министри, уважаеми господин Марешки! Споделям логиката на Вашето изложение, че това е норма, която би касаела евентуален бъдещ приход. Но Вие не бяхте тук в миналия парламент, не присъствахте на обсъждането миналата година на действащия сега България за 2017 г. Въпросът ми към Вас е следният: защо според Вас този дебат се започва сега? Защо го нямаше миналия ноември в края или в началото на декември?

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, ще почна отзад напред. Това е двойният аршин: когато си управляващ, говориш едно, не дай си боже, попадаш опозиция – говориш точно обратното, и чакаш момента да се качиш обратно на коня, за да говориш същото. И мечтата – да се провали концесията сега, за да може евентуално някога след години да дойдем на власт, да я направим ние, за да вземем не част от комисионите, а цялата комисиона. управляващата коалиция е много стабилна! Както забелязвате – непоклатима. С Вашата подкрепа тя стана толкова непоклатима, че съвсем спокойно си гласувахте членовете на Висшия съдебен съвет, съвет, примерно, защото за Вас, подкрепени точки от бюджета, които са добри за българския народ, това са части от от управлението, а за нас – тези, които подкрепиха състава на Висшия съдебен съвет, са част от управляващата коалиция, така че това са въпроси на интерпретации. Ние сме в опозиция, ние ще подкрепяме всички всички добри решения. Естествено, че ще подкрепим бюджета на България. Няма да подкрепим концесията на Летище София и колегата Попов. Колега Попов, колкото и да го размахвате, аз наистина си помислих, че има нещо и съвсем съсредоточено прочетох чл. 94 от край до край, и там никъде не се говори, че ние в момента обсъждаме концесията на Летище София. Аз още веднъж Ви декларирам, за да Ви дам свободата Вие отново по схемата 5,4,3,3,2,2 и каквато друга схема си направите да отидете да се договаряте. Ние концесия на Летище София няма да подкрепим! Не само че няма да я подкрепим – ще се противопоставяме активно! Колкото и да го говорите за тройна, а тя няма как да е тройна, защото вече е тройна коалицията, колкото и да говорите, че с този жест ние подкрепяме приватизацията, българският народ е свидетел,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Имам чувството, че съм попаднал в дежа вю, защото миналата година, обсъждайки държавния бюджет, водихме абсолютно същата дискусия.

с приемането на този текст, ние не отваряме врата, ние отваряме един портал за концесионирането на Летище София. Съдбата му е решена! Защото в Закона за концесиите, който приехме само преди няколко дни, точно и ясно е казано, че Народното събрание в тази игра не участва. Разбирате ли? Приемайки текста – че имаме бъдещи приходи от това предприятие, от неговото концесиониране, означава, че тази теза в решението на управляващите вече е нещо минало. Оттук нататък чакаме съответният министър да вземе решението да открие процедурата и до края на годината да се настани концесионерът в Летище София. Това е горчивата истина! Това нещо ние го дъвчем от 2014 г. и го повтарям тук непрестанно, и няма кой да ни чуе, и всеки път се правим на ощипани, че такава работа няма да има. Уважаеми колеги, днес с това решение оставяме

Всички преждеговоривши по отношение на приватизация на концесии и така нататък, което управляващите в момента искат да ревизират, са изключително прави. Това нещо противоречи на всякаква логика, която се изповядва от Вас.

концесията на Летище София. Ние само ще следим по медиите и може да задаваме актуални въпроси на министрите – какво се е случило, кой го е взел, по какви критерии го е взел и така нататък. Ние само ставаме свидетели на едно бъдещо, както се изразиха колегите, „престъпление“ в тази посока. Летище София не трябва да бъде концесионирано. Отхвърлянето на този текст днес ще бъде ясен знак към българските избиратели, към суверена, че ние се грижим за българските национални интереси, защото Летище София е един важен елемент от структурата на българската национална сигурност. Аз и по тази тема предупредих още когато гласувахме Закона за МВР, когато беше записано там, че всички договори с Летище София по отношение на охраната се прекратяват до края на годината, това също не беше случайно, това беше първата стъпка. Днес сме на път да направим най-голямата крачка – да го заложим в бюджета на държавата. И оттам нататък само ще гледаме и нищо няма да правим. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Иванов. Реплики?

важно тук и отсъствието на министрите, тези, които ще концесионират Летище София, предлагам гласуването да става със ставане от място и заявяване начин на гласуване. Да Ви види българският народ кой продава националния интерес! (Шум и възгласи от ГЕРБ.) Предлагам тази процедура. Благодаря Ви.

Ви. Вече можем да преминем към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на господин Попов относно поименното… (Реплика:

Моля, квесторите, намесете се. На няколко места има затруднения в гласуването. Успяха ли всички народни представители да гласуват?

Комисията не подкрепя предложението по чл. 94. Моля, режим на гласуване.

Гласуваме предложението на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението. Моля, режим на гласуване.

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 143 народни представители: за 105, против 38, въздържали се няма. Предложението е прието.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги народни представители! Гласувах „против“ първата стъпка към концесионирането на Летище София, концесионирането на едно от най-печелившите държавни предприятия – предприятие, което носи само приходи за нашата страна, предприятие, което е част от нашата национална сигурност! Тук може всички да се изказват в посока, че са против концесионирането, че са против разпродажбата на държавните активи, които носят

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Аз гласувах против приемането на този текст, защото смятам, че изработването на един държавен бюджет е нещо сериозно. Нещо сериозно, в което не можеш да вкарваш неща, които нямаш намерение да правиш, но си ги вкарал вътре в приходната част. Нещо сериозно, което не подлежи на допускания, че ако някога може би нещо ще се случи и ние евентуално нещо ще получим, то ще бъде 100% влязло в приходната част и ще определи рамката на бюджета. Колеги управляващи, това е несериозно поведение, освен ако не искате по чисто математически начин да си оправите дефицита, по чисто математически начин да определите едни приходи, които отдавна сте си помислили, че трябва да ги имате. Не искам да влизам даже в това, че по този начин – правейки едно чисто математическо упражнение, Вие почти предопределяте съдбата на Летище София не само Вие като партия ГЕРБ, това го правите от много време досега. За съжаление, има колеги, които еволюират в своето отношение към Летище София и от миналите парламенти преминаха точно в обратното и подкрепиха това нещо днес. Това е непоследователно поведение. Непоследователно поведение и затова гласувах против, за да има още един глас против това да се концесионира летището, но нямам нищо против парите от него да отидат в бюджета, колеги от „Воля“. (Шум.) Това, което днес направихме в момента и затова гласувах против, беше едно неглижиране на сериозното отношение към бюджета, на сериозното отношение към държавната собственост, на сериозното отношение към това как трябва да се отнасяме ние като народни представители към националното ни богатство и националната ни сигурност. Благодаря. (Ръкопляскания от

какъв е проблемът?

господин Попов.

Уважаеми народни представители, уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър! Гласувах против, защото не мога да подкрепя такъв текст, който означава национално предателство. Гласувах против, защото това беше първият и последният шанс на народните представители, предвид приетия Закон за концесиите – новия, да изразят своето мнение и становище по отношение на този Закон и по отношение на концесията на Летище София, защото оттук насетне всичката работа отива в управляващите, тоест в Министерски съвет и ресорните министри. И това уважаемите народни представители от „Обединени патриоти“ го знаеха и всички тези, които го подкрепиха. И това, уважаеми господин Марешки, беше Вашият първи и последен шанс да си късате ризите против този Закон за концесиите, против концесионирането на Летище София, защото вече няма да имате този шанс тук, от тази трибуна. Всичко отива в Министерския съвет. Вие заявихте, че

абсолютно нищо общо с това, че оттук нататък парламентът няма да разглежда този въпрос. Ако днес не гласуваме тази точка, това променя ли процедурата, другари от БСП? Нали те пак могат и без да сме гласували как ще бъдат разпределени разходите, да го направят. (Шум и реплики.) Затова Ви казвам и аз, че гласуването днес няма никакво значение за процедурата за концесионирането. По начина на водене, господин Марешки, към мен се отнасяйте. ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Да, ще Ви помоля да има ред в залата, да няма такива подвиквания, да има възпитание, да има последователност и да се защитават интересите на българския народ. Днес специално прочетох още веднъж Конституцията и там това е написано като едни от първите точки. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Марешки. Госпожо Стоянова, заповядайте.

„Създава се чл. 94а със следното съдържание. „Чл. 94а. Част от средствата, след получаването им като приходи от еднократното концесионно плащане по Договора за концесия на „Гражданско летище за обществено ползване София“, се изразходват, както следва:

млн. 449 хил. лв. (4) Средствата по алинеи 1, 2 и 3 са планирани в централния бюджет. (5) Средствата по алинеи 1, 2 и 3 се предоставят с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията до размера на планираните. Чл. 94б. (1) Средствата за обезпечаване увеличението на минималната работна заплата в местните дейности по общинските бюджети са планирани в централния бюджет. бюджет. (2) Средствата по ал. 1 се предоставят с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите до размера на планираните. (3) Средствата се разходват за възнаграждения на служители, заети в местните дейности, чиито основни месечни възнаграждения към 31 декември 2017 г. са по-ниски от 510 лв. Чл. 94в. (1) В централния бюджет са планирани средства до 5 млн. лв. за непредвидени и неотложни разходи за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища. (2) Средствата по ал. 1 се предоставят с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите до размера на планираните. (3) Средствата се разходват за възстановяване на направени извънредни разходи от общините за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища, при условие че размерът на определената субсидия по чл. 52 е недостатъчен и климатичните условия на територията на съответната община са били по-неблагоприятни.“ Чл. 94г. (1) В централния бюджет са планирани средства до 50 млн. лв. за компенсиране на общините във връзка с преминаването към новия модел на финансиране на системата на делегирани бюджети в образованието.

Заповядайте, господин Цонев. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги,

обсъждаме ратифициране на Договор за концесията на Летище София ли, приемаме Концесионния закон ли, утвърждаваме правила за приватизация или концесиониране на Летище София, или гледаме държавния бюджет? бюджет? Основният проблем, ако бъде концесионирано Летище София, е какво става със средствата, приходите от тази концесия? никой изобщо не говори на тази тема и, второ, като виждаме предложенията, никой не се вълнува от тази тема. Напротив, има текст, който казва, че за тези приходи не се прилага текстът, който в съответния закон казва къде отиват, тоест в Гаранционния фонд на пенсионната система. система. Затова ние правим тези три предложения, за да е ясно, ако има такава концесия, която, разбира се, ще бъде предмет на друго обсъждане,

ще препрати приходите там, където Министерският съвет ще ги харчи както реши. Нашите три предложения са за това. Ако това се случи, приходите да отидат част от тях за транспорта, част от тях за други нужди, описали сме какви. Призоваваме мнозинството: по-добре е, ако ще има такива приходи, да е ясно къде ще отидат. Подкрепете тези текстове. Това е истинският дебат по този член. Другото беше няма да казвам

Дискусията във връзка с чл. 94 е интересна не заради това дали има такъв концесионен договор, или няма. Струва ми се тук напълно основателно колегата Йордан Цонев постави въпроса за гаранциите за изразходването на средствата от такъв концесионен договор. Аз поглеждам цифрите, които са записани в тяхното предложение, и искам да обърна внимание върху тях. За доставка на нов подвижен състав на БДЖ „Пътнически превози“ ЕООД – 62 млн. лв.

В бюджета се записват текстове, без да имаме нито концесионните договори, нито предложенията и целия онзи път, който тук моят колега господин Свиленски съвсем подробно го обясни. Не мога да разбера смисъла на тези текстове в бюджета. За пореден път се правят подобни действия и те няма да приключат добре, дори и да се реализира такъв концесионен договор, защото българската държава със сигурност ще загуби от него. Не мога да разбера каква трябва да е тази политическа воля, която да не се съобрази с потребностите на българското общество и икономика?! Това не ми е ясно. Извинявайте, но защо трябва да се следва тази политика, която започна в средата на 90-те години?

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Жаблянов! Не, ние не предполагаме колко ще бъдат приходите от концесията, макар че за целите на бюджетното планиране винаги се правят прогнози. Например аз помня годините, в които приходите от приватизация бяха част от платежния баланс, и тогава, като приемахме бюджета, се казваше как ще се върже този платежен баланс със заеми, с приходи от това, с това, с това, с приходи от приватизация, еди-колко си. Ако се изпълнят – толкова, ако не – се взимат повече заеми. Ние тук просто използваме бюджетна техника, за да кажем, че ако това се случи, част от тези приходи трябва да отидат по предназначение, а не коментираме дали трябва да стане сделката, или не трябва. Това не е предмет на дебат по време на обсъждане на бюджета – категорично не е предмет! Можеше да бъде предмет на обсъждане дали трябва да бъдат предвидени такива приходи, или не. Можеше да бъде предмет на дебат къде да отидат приходи – или не. Можеше да бъде предмет на дебат защо трябва да се заобиколи Законът, който праща приходите от приватизация и концесии във Сребърния фонд. Защото това е бюджет, но не може да бъде предмет на обсъждане същността на една сделка, когато това е друг предмет. Затова, ние казваме така: ако са предвидени приходи от концесия една част от тях да отидат там, където посочваме ние. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Цонев. Втора реплика? Не виждам. Заповядайте за дуплика, господин Жаблянов. Дуплика ще имате ли? Не.

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 143 народни представители: за 105, против 38, въздържали се няма. Предложението е прието. Следващото предложение е на народния представител Валентина Найденова, също за създаване на нов чл. 95, както го е номерирала

С направеното предложение под № 754-04-153 предлагам да се създаде нов чл. 95, в който се предлага ново приложение № 11 в табличен вид на разходите в областта на функция „Здравеопазване“ по бюджетни организации, подредени по начина, по който те са в структура на държавния бюджет – съответно с целеви текущи капиталови и общи разходи. Целите на направеното предложение са следните: първо, ще се даде възможност на министъра на здравеопазването, който по закон отговаря за цялата здравна система, да има пълна информация за всички разходи в нея. Второ, да бъдат осветени всички разходи във функция „Здравеопазване“, включително и тези направени в някои министерства и агенции, което ще даде по-ясна картина на разходите и ще подпомогне процеса на бюджетна процедура за държавен бюджет на Република България. Едно изречение – когато се готвихме за настоящия бюджет, а Вие виждате и самите цифри, оказва се че около 400–495 млн. лв. са под контрола на министъра на здравеопазването. освен другите пари, които вървят по линия на НЗОК, има и други публични средства, които избягват контрола на министъра на здравеопазването.

за цялото здравеопазване в Република България, той да има тази информация, включително и народните представители. Благодаря.

„Преходни и заключителни разпоредби“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението, § 1 и 2. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, 2 и 3.

Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група за създаване на нов § 3а: „§ За. (1) Министерството на здравеопазването субсидира държавните и общински болници със средствата по чл. 15, ал. 7, по ред и методика, определени от министъра на здравеопазването. (2) Субсидията по ал. 1 е в размер до размера на задълженията на съответното заведение за болнична помощ.“ Комисията не подкрепя предложението.

„Данъчно облекчение за доходи от трудови правоотношения Чл. 27е (1) При определяне на месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 3 за доходи от трудови правоотношения, същата се намалява с размера на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответната данъчна година или за съответния период от нея. (2) Годишната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения по чл. 25 се определя като сборът на всички доходи, получени от трудови правоотношения през годината, се намали със сбора на минималните месечни работни заплати, определени за страната за съответната данъчна година или за съответния период от нея, през който данъчно задълженото лице е получавало трудови доходи.“ 2. В чл. 25, ал. 1 след думата „година“ се поставя нова запетая и се добавя „намален с данъчното облекчение по чл. 22е“.

„(4) Размерът на дължимия данък се определя съгласно следната таблица: Месечна данъчна основа след намаленията по ал. 2 и 3. До размера на установената за страната минимална месечна работна заплата. Необлагаем доход. Данък – нула. Над размера на установената за страната минимална месечна работна заплата до 3300 лв. – 10% за горницата над размера на установената за страната минимална месечна работна заплата.

„(2) Ставката на данъка е 8 на сто за доходите по чл. 38, ал. 8, в случаите на получаване на суми след изтичане срока на договора за застраховка „Живот“, който е 15 или повече години, както и за доходите по чл. 38 ал. 11 и 13.“ в) ал. 3 и ал. 4 се отменят. 8. В чл. 48 се правят следните изменения: а) заглавието се изменя така: „Определяне размера на авансовия данък по чл. 43, чл. 44, чл. 44а и на размера на данъка върху общата годишна данъчна основа“; б) ал. 1 се изменя така: „(1) Размерът на данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност, за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, доходи от други източници по чл. 35, както и върху общата годишна данъчна основа по чл. 17 се определя съгласно следната таблица: Обща годишна данъчна основа до 39 600 лв. – 10%; от 39

в) създават се ал. 9, 10 и 11: „(9) При определяне на размера на данъка върху общата годишна данъчна основа за необложените с авансов данък доходи от трудови правоотношения се прилага чл. 42. чл. 42. (10) Ако лицето не е получавало доходи от трудови правоотношения, другите му доходи, включени в общата годишна данъчна основа се намаляват преди облагането с 2400 лв. за първо дете и с още 1800 лв. за второ и трето дете – до навършване на пълнолетие, ако задълженото дете има деца и не е лишено от родителски права. Намалението се декларира и ползва от единия родител по избор. (11) Надвнесеният за данъчната година данък може да се приспада от следващи авансови и годишни вноски за този данък, дължим от едноличен търговец. Когато се установи, че едноличният търговец без основание приспада данък, за невнесените авансови и годишни вноски се дължат лихви по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.“

2. в чл. 209 в заглавието и навсякъде в текста думите „ваучери за храна“ се заменят с „ваучери за храна и почивка“; 3. в чл. 214, в заглавието след думата „храна“ се добавя „и почивка“; в чл. 277а навсякъде в текста думите „ваучери за храна“ се заменят с „ваучери за храна и почивка“; 5. в чл. 277б след думата „храна“ се добавя „и почивка“;

2. Създава се чл. 15а: „Чл. 15а. Лицата, заемащи академични длъжности в държавните висши училища, Българската академия на науките и Селскостопанската академия получават месечно възнаграждение, формирано по правила, приети с акт на Министерски съвет, като възнаграждението по основен трудов договор, при пълна заетост не може да бъде по-малко от: 1. за длъжност „асистент“ – два пъти минималната работна заплата, установена за страната; 2. за длъжност „главен асистент“ – три пъти минималната работна заплата, установена за страната; 3. за длъжност „доцент“ – четири пъти минималната работна заплата, установена за страната; 4. за длъжност „професор“ – пет пъти минималната работна заплата, установена за страната.“ Комисията не подкрепя предложението. виждам изказвания. Преминаваме към гласуване на неподкрепеното предложение на госпожа Корнелия Нинова и група народни представители. Моля, гласувайте.

понеже, когато приключи четенето на текста колегите не разбраха, че е приключено и че минаваме в режим на гласуване, молбата ми е да отменим това, което казахте, за да можем да влезем в процедурата. (Ръкопляскания от Колеги, моля Ви повече да внимавате. Аз попитах има ли изказвания? Заповядайте, но вече бяхме в режим на гласуване. ТАСКО ЕРМЕНКОВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, благодаря. Уважаеми господин Цветанов, благодаря за разбирането. Уважаема госпожо Председател, уважаеми членове на Министерския съвет, уважаеми дами и господа народни представители! Всъщност този член, който в момента предлагаме, този текст е концептуалната разлика между едно ляво и едно дясно управление. Това е текстът, който показва разликата в отношенията на лява партия към приходната част на един бюджет, от отношението на дясна партия към приходната част на един бюджет. Това е онази тема, която ние наричаме „социална солидарност“ – нещо, което е свързано с облагане на богатите с по-голям данък, облагане на по-бедните с по-малък данък и на най-бедните без данък. Уважаеми дами и господа, в света няма, поне много малко са, ако има въобще държави, в които да няма необлагаем доход. доход. Ние сме държавата, в която в момента прави така, че вземаме от най-бедните, но не додаваме от най-богатите. Да Ви напомня вчера, че ние се отказахме да вдигнем прага на максималния облагаем доход. доход. По този начин ние се опитваме да задържим поне малко повече средства при най-бедните, за да могат те да живеят достойно. ДОКЛАДЧИК

Дами и господа народни представители, всъщност на нас ни е много добре известно, че след като беше приет чл. 1 от бюджета, оттук нататък дискусиите, разговорите, говоренията, които правихме тук, са в голямата си част безсмислени и единственото значение от тези изказвания беше да се чуят какви политики стоят зад дадените предложения, защото в чл. 1 има числа. Там са числата, там се каза какви са приходите. В по-нататъшните обяснения се дават ясните послания за какво ще бъдат изхарчени тези пари и откъде ще дойдат. Философията на една лява партия е, че тези пари не могат да бъдат за сметка на най-бедните, както става в момента. Не могат да бъдат за сметка на онези, които са най-онеправдани, на онези, които едвам свързват двата края. Именно това е смисълът на нашето предложение. Аз даже няма да Ви призовавам да го подкрепите, защото знам, че няма да го направите, но все пак по гласуването ще разберем дали има еволюция в някои от участващите политически партии тук към проблема с пропорционалното подоходно облагане, дали те не са си изменили съответно позицията, защото – да, ние като партия въведохме навремето плоския данък, в нашето управление с нашия мандат. Не бяхме сами, разбира се, имаше и две либерални партии. Когато направихме това нещо, беше с ясното съзнание, че по този начин ще се опитаме да получим някои други социални придобивки, които две либерални партии никога нямаше да дадат, ако не беше този компромис от наша страна. Изминахме своя път. Мисля, че и България измина своя път с плоския данък и че вече е крайно време да преминем към едно нормално подоходно облагане, в това число и корпоративно. Защото иначе, ако ни кажете, че това е начинът, по който се развива икономиката и това е начинът, по който хората живеят най-добре, аз ще Ви попитам: защо тогава в България с плоския данък всички бягат в държави, където данъкът е много по-висок, където данъкът е с необлагаем минимум, където има прогресивно подоходно облагане и се чувстват по-щастливи, въпреки високите данъци, отколкото в нашата държава? Пак казвам: не Ви призовавам да подкрепите този

Не виждам реплики. Други изказвания? Няма други изказвания. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на Корнелия Нинова и група народни представители – предложение, което Комисията не подкрепя.

отпаднат предложените нови чл. 63 и чл. 64.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Дора Янкова и група

…във връзка с номерирането на текстовете, като всъщност в т. 3 ще се направи тази промяна. По този начин цялата т. 3 ще звучи по следния начин:

т. 4 буква „а" се изменя така: „а) за изпълнение на конкретен проект или дейност между две или повече общини, или между една или повече общини и орган на изпълнителната власт, както и между разпоредители с бюджет по бюджета на една община;" бб) създава се нова т. 8: т. 8: „8. разпределението на рисковете и отговорностите между страните, гаранции за изпълнение на условията по споразумението и отговорностите за неизпълнение, включително неустойки, срокът на споразумението и процедурите за прекратяването му - когато е приложимо;" вв) досегашната т. 8 става т. 9.“

Аз участвах в предложението, където трябва да отпадне целият досегашен § 6 с промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Логиката е такава, че това е един от основните закони в България и според Закона за нормативните актове, той трябва да има една сериозна процедура за обсъждане. Още едно доказателство направи преди малко и председателката на Бюджетната комисия, която вече в Закона нанесе уж редакционни поправки, които никой в залата не разбра те за какво се отнасят и какво променят. Не беше само преномериране. Вие четохте отново цяла точка. Затова считам, че тук трябва да се съобразим и със становището, което има и Националното сдружение на общините в Република България, този параграф да отпадне и да бъде направен като Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, след сериозно обществено обсъждане. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Недялков. Реплики? Господин Веселинов, заповядайте за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми членове на Министерския съвет, уважаеми колеги! Аз също съм вносител на поправка в същата посока – за отпадане на въпросния параграф.

Освен това аз имам притеснение, че до някаква степен подобна поправка противоречи на Конституцията на Република България, чийто чл. 137, ал. 1 казва, че общините могат да се сдружават за решаване на общи въпроси, а ал. 2 изисква законът да създава условия за сдружаване на общините. В противоречие на това предложените промени всъщност ограничават свободата на сдружаване на местните власти. Във всеки случай подобен законопроект, като отделен, като отделен, ще може да бъде дебатиран по-спокойно и мотивите на вносителя да бъдат изяснени. Най-близката дата, която се фиксира в тази поправка, беше средата на март, когато се създават задължения за кметове. Тоест, имаме достатъчно време да извървим една нормална законодателна инициатива и аз призовавам да отхвърлим този параграф. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Веселинов. Реплика? Няма. Изказвания? Госпожа Янкова, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, госпожи и господа народни представители! Разделям § 6 на В първите три члена и досега има такава практика за междуобщинско сътрудничество, и то доста сполучлива, която се разписва в други закони. Господин Министър, това е функционирането на регионалните депа за отпадъци. Мога да дам за пример три общини: Смолян, Чепеларе, Баните. И при изграждането, и при управлението, и при взаимоотношенията с Министерството на околната среда и водите – и на финансите, и всички институции, има създадена такава процедура и практика. Тук стои доста декларативно и по никакъв начин няма да подпомогне занапред отношенията в общините и дори междуобщинското коопериране – неясно и декларативно. В останалите членове, които са 63 и 64 – това са си членове за Закона за публичните финанси. Тези закони и сега се изпълняват от общините. Реално аз смятам, че от уважение към общините, това действително е, както каза и Председателят на Комисията по регионално развитие, и колегата преди това – основен закон.

Първо, подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Николай Иванов и група народни представители. Гласували

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Дора Янкова и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията. Моля, режим на гласуване.

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 143 народни представители: за 105, против 38, въздържали се

Има два варианта, госпожо Председател. Във вариант първи, който е идентичен с варианта на госпожа Дора Янкова, който преди малко отхвърлихме. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА И на Искрен Веселинов, който също отхвърлихме. И във вариант втори, който е идентичен с предложението на Николай Иванов, което също отхвърлихме.

Сега гласуваме предложението на

за § 6, който става § 5, с направените от Комисията правно-технически корекции, заедно с предложените от госпожа Стоянова промени от парламентарната трибуна. Гласували

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 143 народни представители: за 105, против 38, въздържали се няма. Предложението е прието.

Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Гласували

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 143 народни представители: за 105, против 38, въздържали се няма. Предложението е прието.

така: „(1) Средствата по чл. 280, ал. 3, т. 1 се разпределят между бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи държавни и общински училища и детски градини въз основа на стандарт за образователна институция (училище, детска градина).“; б) създава се нова б.

3. финансово осигуряване на условия за столово хранене, общежития, отдих, спортна база и транспорт; 4. финансово осигуряване на развитието на учителите (квалификация и кариерно израстване); 5. финансово осигуряване на стипендии и специални помощи.“; в) сегашните б.

с „които имат високи, ниски или повишаващи се образователни резултати“; бб) в т. 1 думите „високи образователни резултати“ се заменят с „високи, както и повишаващи се образователни резултати“; в ал. 3 след думите „използват за“ се добавя „повишаване на“; г) в ал. 4, изречение второ думите „са резултатите от обучението и оценката от инспектирането“ се заменят с

59а: „§ 59а. До извършване на първото инспектиране за всички държавни и общински детски градини и училища в системата на предучилищното и училищното образование от методологията по чл. 284, ал. 4 не се прилага оценката от инспектирането.“

представители. Гласували 162 народни представители: за 36, против 99, въздържали се 27. Предложението не е прието. Сега подлагам на гласуване текста на вносителя за § 10, заедно с предложението на Комисията за изменение в него по доклада. Моля, режим на гласуване.

Предложението е прието.

в ал. 9 думата „становище“ се заменя с „мнение“; в) в ал. 10 думите „и становището по ал. 8“ се заличават, а думите „проверяват и одобряват“ се заменят с „проверява и одобрява“; г) в ал. 11, изречение първо думите „и на одитното становище“ се заличават и думите „се връчват“ се заменят със „се връчва“, а в изречение второ думата „връчените“ се заменя с „връчения“ и думите „и одитно становище“ се заличават; д) в ал. 14, изречение първо думата „доклада“ се заменя с „проекта на одитен доклад“ и думите „одитното становище“ се заличават, а в изречение второ думите „и одитно становище“ се заличават и думите „и формата на одитно становище“ се заменят с „както и вида на изразеното одитно мнение“; е) в ал. 15 думите „и одитното становище по ал. 14 в 7-дневен срок от приемането им“ се заменят „съдържащ одитно мнение относно финансовия отчет в 7-дневен срок от приемането му“; ж) в ал. 16, изречение първо думите „В случай на отказ за заверка или на отказ от изразяване на становище“ се заменят с „В случаите, когато одитният доклад съдържа отрицателно одитно мнение или отказ от

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 143 народни представители: за 105, против 38, въздържали се няма. Предложението е прието. Предложение на народния представител Даниела Дариткова. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 13: „§ 13. В Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. …), в чл. 105, ал. 1, изречение първо след думата „дружество“ се добавя „както и на лечебно заведение – търговско дружество със смесено държавно и общинско участие в капитала“,

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 143 народни представители: за 105, против 38, въздържали се няма. Предложението е прието.

в зависимост от броя на получените действителни гласове от партиите и коалициите на последните парламентарни избори. Ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България се определя размерът на субсидията за един получен действителен глас за политическите партии и коалиции по чл. 25 и за политическите партии по чл. 26.“ Госпожо Председател, уважаеми колеги, този текст е във връзка с чл. 65 и оттегленото предложение по този чл. 65, поради което предлагам същият текст да бъде отхвърлен от пленарна зала.“

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 143 народни представители: за 105, против 38, въздържали се няма. Предложението е прието.

Искам да припомня на народните представители хронологията на това събитие. Когато разглеждахме чл. 1, имаше предложение от господин Антонов за намаляване на неотложните разходи с определена сума, която той искаше да бъде източник за финансиране финансиране на разходи по чл. 6. При гласуването на чл. 1, ние отхвърлихме това предложение на господин Антонов. Когато стигнахме до чл. 6 и гласувахме отново предложението на господин Антонов за въпросните разходи, залата подкрепи това предложение. При прегласуването то също беше подкрепено. В резултат на това на първо гласуване беше подложена окончателната редакция на текста на чл. 6 по доклада на Комисията с отразеното (чета от стенограмата) преди малко подкрепено предложение на господин Антонов, тоест това, което ние гласувахме на първо четене на практика е гласуване на окончателната редакция на обсъждания текст на чл. 6, който съдържа одобрените вече редакционни поправки. дословно текста на чл. 69, т. 5 от нашия Правилник: „В резултат на това гласуване, тази окончателна редакция на чл. 6, с отразено в нея предложението на господин Антонов, беше отхвърлено.“ Аз направих предложение за повторно гласуване. Това повторно гласуване беше отложено до този момент. Сега, уважаеми дами и господа, трябва да направим това повторно гласуване или прегласуване, а именно да гласуваме а именно да гласуваме докладвания тогава от мен по следния начин текст на чл. 6 по доклада на Комисията с отразеното предложение на господин Антонов: Член 6 по доклада на Комисията, освен предложението на господин Антонов, което е част от субсидии и други текущи трансфери, респективно в това число субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел, съдържа още редакционни промени, тъй като това предложение следва да се отрази в още няколко редове на таблицата на чл. 6, а именно в редовете „Разходи – общо“

в ал. 2 на чл. 6, а именно: Разпределение на разходите по ал. 1 по области и политики в частта т. 4 – Политика в областта на правото на вероизповедания, както и сбора на тази таблица. Следва и е отразена и ал. 3, която утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. и максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. Това всъщност са и редакционните промени, които са включени в текста на чл. 6

прегласуван именно този обсъждан текст, който съдържа одобрените вече редакционни поправки.

Всички редакционни поправки плюс предложението на господин Антонов по доклада на Комисията. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Благодаря Ви, госпожо Председател. Процедурата да кажем, че е по начина на водене, защото трябва да направим едно пояснение. Всичко това тук, е Първо, поправките не са редакционни, а са същностни и те произлизат от това, че е прието едно предложение и в съответния член то трябва да бъде променено. Нали знаете, че Народното събрание работи освен върху Правилника, и основно върху него, разбира се, и върху практиката на Народното събрание. Сега, да Ви кажа, каква е практиката при такъв казус. Тук, ще има хора, които са били в предни народни събрания и помнят. Аз ще Ви я кажа като бивш председател на Бюджетната комисия. Правилното решение вчера беше взето. Въпросният текст – имаме такъв прецедент, не е един. Приема залата определен текст, независимо от чл. ако беше вярно, че чл. 1 предопределя всичко – приходи и разходи, всичко останало не се гласува изобщо. То не е вярно – понеже не е вярно, правят се вътрешни. Благодаря, че ми казахте господин Лазаров, защото не го знаех. Ако слушате внимателно, опитвам се да помогна на всички ни. ни. Правилното решение беше да отложим, след това да се свиква заседание на Бюджетната комисия и тези неща се правят там. Подписва се протоколът, изготвя се нов протокол за съответния член, внася се и се гласува. Няма вариант, при който да бъде приет текст без да е отразена приетата поправка. Такъв вариант няма.

После господин Кирилов. че госпожа Стоянова иска да преформатира гласуването. Предлагам процедура на гласуване индивидуално със ставане от място, тъй като е важно това гласуване. Такава процедура може да се направи по чл. 67 и тя е, с една десета от народните представители, господин Антонов, така че няма как да я направите от парламентарната трибуна в момента. Предлагам да го гласуваме все пак. Има варианта, който го спомена и господин Цонев. Мисля, че има такава практика при оглед ситуацията, която се създаде – имаме два варианта: единият е да потвърдим с гласуване това, което гласувахме по чл. 6. Моята процедура е със ставане от място – всеки да заяви своето гласуване. За да направим тази процедура, трябва да следваме чл. 67, господин Антонов. Заповядайте, господин Кирилов. ДАНАИЛ КИРИЛОВ Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми министри! Аз ще изразя несъгласие с практиката, която описа господин Цонев. Тя е относима Тя е относима тогава, когато ние сме имали възможност да нямаме първо гласуване, тоест да имаме гласуване на предложение, след това да видим, че има съществена промяна и тогава да съберем комисията. Както опозицията настояваше снощи, ние сме в хипотеза на прегласуване. В тази хипотеза на прегласуване, аз бих запитал – допускаме, че правим комисия. Тя какво ще промени?

гласуваме и съобразно гласуването имаме два изхода: ако нямаме окончателно потвърждаване на нормата с изменението, тогава се връщаме да гласуваме чл. 6 по вносител. Ако имаме потвърждаване на гласуването от първото гласуване, тогава свършват гласуванията. Колега Цонев, обяснявам специално за Вас – ние по отношение текста на вносител имаме нула гласувания, така че там нямаме никакво прегласуване. Не манипулирайте!

Благодаря, уважаема госпожо Председател! Нека да се придържаме към Правилника поне в края на този бюджет, защото до тук Правилникът очевидно се тълкува като дяволът - Евангелието.

…това, което каза госпожа Менда Стоянова – ние не приехме целия текст заедно с редакционната поправка. Няма как да се върнем! Няма

Това, което предложи колегата Цонев, според мен е най-правилно. И го предлагам като предложение – да се събере Бюджетната комисия, да отложим този текст, да е т.

Благодаря, господин Попов. Господин Цветанов, заповядайте за процедура. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Понеже има повишаване градуса на напрежение темата е изключително чувствителна на финала на приемането на Бюджета за 2018 г. Предлагам да се направи почивка, един Председателски съвет и да поканим Бюджетната комисия

Почивка 30 минути. Заповядайте на Председателски съвет в моя кабинет,